Hvala, predsedavajuća.Mislim da je prekršen član 106. Poslovnika, gde kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Bez obzira što je meni interesantno da uvaženog kolegu slušam, on je negde tek u 13 minutu i petnaestoj sekundi progovorio prvu reč o Vladi i o ekspozeu. Do tada smo slušali i o izbacivanju iz voza, i o vinogradima, i o raznim tipovima ostrva, i o oružju, i o svemu, i o crkvi, i o paradama, tako da mislim da je, stvarno, trebalo malo upozoriti kolegu. Bez obzira što je dosta stvari koje mene ovako interesuju lepih rekao, i koje su me intrigirale. Hvala.

Meni je jako drago što ste vi razumeli. Prvo da ukažem da su povređeni članovi 27, 107. i 109. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Ne samo što gospodin nije govorio o temi dnevnog reda, od 15 minuta 13,5 je govorio o nečemu drugom, nego je i narušio dostojanstvo Narodne skupštine, član 107, a vi ste po članu 27 dužni da se starate o primeni Poslovnika, i da primenite mere koje vam daje član 109.Kada 109.Kada smo u našem izlaganju, kada se predsednik naše poslaničke grupe, izneo političku kvalifikaciju kako Dveri vide i smatraju Briselski sporazum, a smatramo ga izdajom nacionalnih interesa, i kada smo lica koja su ga potpisala tako kvalifikovali, vi ste, na urgiranje drugih poslanika, prvo ste prekidali našeg predsednika, a onda ste, na urgenciju po Poslovniku, izrekli dve opomene.Sada kažem da je narodni poslanik Marijan Rističević u svom govoru govorio o svemu osim o temi dnevnog reda. Govorio je o svim poslaničkim grupama opozicije i citiraću njega – jednog je nazvao lažnim poljoprivrednikom, ovde je nazvao ljude žutim džabalebarošima i neradnicima, lopovima. Pogledajte u stenogramu, dao je takve kvalifikacije.Molim vas, s obzirom da ste bili tako osetljivi, kada se tiče o nosiocima izvršne vlasti, da isti stepen osetljivosti primenite i kada se tiče poslanika opozicije, pa da, evo, na ovu moju urgenciju primenite član 109. Poslovnika, i gospodinu Rističeviću izreknete meru opomene zato što je kolege, narodne poslanike, tako kvalifikovao i tako uvredio. Mislim da bi to onda bio bio paritet u primeni tumačenja ovog Poslovnika, ili onda ostaje da povučete opomene koje ste ranije izrekli Bošku Obradoviću, jer onda ne tumačite Poslovnik na ravnopravan način. Molim da mi tačno kažete na koga je sve mislio? Pošto se on nije izjasnio.Niko se nije prepoznao, niko se nije javljao.(Boško

mora da znači da je na ovom nivou vlasti. Svako od nas ima neke svoje asocijacije na koga je mislio Marijan Rističević, a on je rekao određenu godinu, a tada nisam bila u Parlamentu, tako da ne mogu da vam to potvrdim.Reč

uvažena gospođo Brnabić, na početku želim da kažem da će poslanička grupa SNS svim srcem glasati za vas i za predložene ministre u Vladi Srbije. Želim da vam kažem, u ime poslaničke grupe, da ćete u nama, poslanicima SNS, i u svim poslanicima koji su izabrani na izbornoj listi Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, imati dobrog saveznika u svemu onome što nameravate da uradite i što ste izneli u svom ekspozeu.Vaš ekspoze je vrlo ozbiljno napisan. Vi ste obuhvatili, svojim ekspozeom, sve segmente društvenog života za koje je nadležna Vlada Republike Srbije. Koliko je vaš ekspoze ozbiljno napisan, mislim da dovoljno govore sledeći podaci. Nekada brojevi govore više i od samih reči. Vaš ekspoze, koji su narodni poslanici dobili, imali 88 stranica i to, kao što vidite, pisano i sa jedne i sa druge strane. Ekspoze Zorana Đinđića imao je 13,5 stranica, ekspoze gospodina Zorana Živkovića iz 2003. godine imao je ekspoze Vojislava Koštunice 2004. godine imao je devet stranica, ekspoze

stranica.Mislim da ovo dovoljno govori o tome kako se državom upravljalo i kakve su nam Vlade bile

moraju da rešavaju.Ono što takođe želim da istaknem, a važno je da se istakne za SNS, ovde su pojedini poslanici možda u želji da budu duhoviti ili možda u želji da

da jeste i da je SNS u politički život Srbije unela jedan novi stil. Na državu ne treba da se posmatra isključivo stranačkim naočarima.

nego zato što je vaš ekspoze, a to znači program vaše Vlade apsolutno u skladu sa program SNS. To je program jedne moderne, demokratske, napredne i razvijene Srbije.Takođe

na čelu sa Aleksandrom Vučićem, od 2. aprila, praktično od dana kada su završeni predsednički izbori izloženi jednoj baražnoj artiljerijskoj vatri, medijskoj i političkoj. Pokušali su da nas ubede da Aleksandar Vučić zapravo nije pobedio na predsedničkim izborima, da nije pobednik onaj koji osvoji dva miliona i 200 hiljada glasova ili u procentima skoro 56% glasova od onih koji su izašli na glasanje, nego da su pobednici izbora oni koji su na izborima osvojili

nekakve spontane proteste ispred Narodne skupštine onih koji nisu rekli da je Aleksandar Vučić pokrao izbore, nego onih koji su tvrdili da su nezadovoljni izbornim rezultatima. Ja mislim da je to nešto što nije zabeleženo u civilizovanom i demokratskom svetu, da se neko okupi zato što je nezadovoljan činjenicom da je na izborima pobedio kandidat jedne stranke ili jedne grupe stranaka.Ovo želim da kažem, pre svega, zbog predloženog kandidata za ministra unutrašnjih poslova. Uprkos činjenici da ni jedan od tih skupova koji su danima i nedeljama, preko 70 dana, bili održavani ovde ispred Narodne skupštine i u centru Beograda, iako ni jedan od tih skupova nije bio legalno održan. Ni jedan od tih skupova nije bio prijavljen, a na tim skupovima su se mogle videti i čuti najstrašnije moguće parole i reči protiv Aleksandra Vučića, pre svega, ali i protiv svih onih koji podržavamo i borimo se za njegovu politiku.Maja Gojković je bila na poternicama, na njeno čelo je stavljena meta. Neću da citiram sve one vulgarnosti koje su mogle da se vide na pojedinim parolama.Nikada policija za tih 70 i nešto dana nije reagovala i ne da nije reagovala, nego niste mogli da vidite policajce na ulici. Niko nije povređen. Ne daj Bože niko nije poginuo kao što je Ranko Panić poginuo 2008. godine.Dakle, pokušali su da obesmisle pobedu Aleksandra Vučića i to im nije pošlo za rukom. Nije im pošlo za rukom zato što prosto voljom naroda možete da pobedite. Možete da mrzite, možete da ne volite, možete da se ne slažete sa nečijom politikom, ali volju naroda ne možete da promenite. To je bio prvi pokušaj da se na neki način politički deligitimizuje pobeda Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima.Drugi pokušaj delegitimizacije Aleksandra Vučića i njegove pobede na predsedničkim izborima vezan je za izbor gospođe Brnabić za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srbije.

On sad treba da ide u muzej voštanih figura i više ne sme da izjavi apsolutno bilo šta što ima veze sa politikom Republike Srbije. Otkud pravo Aleksandru Vučiću, čoveku koji je dobio preko dva miliona glasova da poveri mandat za sastav Vlade Ani Brnabić? To je bio drugi pokušaj da se deligitimizuje, da se obesmisli i pobeda Aleksandra Vučića, ali i da se obesmisli i ustavni i politički sistem Republike Srbije.Želim Srbije.Želim da podsetim one koji Aleksandra Vučića besomučno napadaju iz dana u dan, a zajedno sa njim i vas, gospođo Brnabić, i ministre u budućoj Vladi i sve nas koji podržavamo politiku Aleksandra Vučića, Vučića, da je jedno od načela na kojima počiva Ustav Republike Srbije podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu, odnosno upravnu i sudsku vlast. To je ustavno načelo. To je načelo na kome se temelji politički sistem Republike Srbije. I ne samo to, o tome kakva je uloga šefa države u političkom sistemu o tome je pisao Slobodan Jovanović najveći srpski pravnik, teoretičar u svom čuvenom delu o državi „Osnovi jedne pravne teorije“.Sada ću da pročitam ono što je Slobodan Jovanović napisao pre više od 100 godina o tome kakva je uloga šefa države u ustavnom i političkom sistemu jedne države.„Na

Svaki od tih organa vrši jedan deo tih poslova. Upravni su poslovi, dakle, rasparčani između velikog broja raznih organa i jedinstvo se uprave održava time što njeni mnogobrojni organi stoje pod jednim zajedničkim šefom. Hijerarhija upravne vlasti sračunata je da održi jedinstvo u radu upravne vlasti. Idući od nižih organa sa uskim krugom poslova ka višim organima sa širim krugom poslova nailazi se na sve manji broj organa dok se najzad ne dolazi do nekoliko samih ministara koji drže u svojim rukama celu državnu upravu.“I onda rečenica kojom Slobodan Jovanović završava svoje izlaganje o šefu države – „Nad njima se uzdiše šef upravne vlasti čiji su jednoj volji podčinjeni svi upravni pravnog teoretičara, gospođo Brnabić, od Slobodana Jovanovića srpski narod do sada nije dao.Sve ono što radi Aleksandar Vučić vezano za formiranje nove Vlade Republike Srbije apsolutno je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, apsolutno je u skladu sa najvišim dostignućima srpske, ali ne samo srpske, pravne i političke teorije.Što

Mi ga podražavamo i kada je u pitanju unutrašnja i kada je u pitanju spoljna politika Republike Srbije.Danas je bilo mnogo reči o Vidovdanu i značaju Vidovdana u srpskoj istoriji. Danas su naši vidovdani i naša kosova polja nove fabrike, novi putevi, nove železnice, nove škole, nove bolnice, nova obdaništa.To su naši vidovdani koji će nam omogućiti da Srbija dobije i tu svoju bitku za Kosovo i Metohiju. Kosovo i Metohiju ne može da brani u sastavu svoje države „slaba Srbija“. Jaka Srbija, zdrava Srbija to može da učini.Vaš

da se konačno posle vekova i vekova srpske nesloge i razjedinjenosti, sve Srbi i svi građani Srbije slože i prikupe da Srbija postane zaista zdrava i jaka, da Srbi i građani Srbije na svet gledaju svojim očima, ne ničijim tuđim. Ovo nije ni ruska, ni američka, ovo je srpska Vlada. Kao što je rekao danas Aleksandar Vučić ovo je Vlada koja se formira, ako se formira pod nečijim pritiskom, formira se pod pritiskom građana. Dakle, ovo je Vlada koja će da predstavlja i da zastupa sve građane Republike Srbije.Želim vam mnogo sreće i uspeha, pre svega kada je u pitanju ekonomska i finansijska politika. Želim vam da nastavite sa ekonomskom obnovom Republike Srbije, želim vam da i za vreme vašeg mandata, kao što je to bilo i za vreme mandata Aleksandra Vučića, naše javne finansije budu i ostanu zdrave. Želim vam puno sreće i uspeha u sektoru koji vodi gospođa Zorana Mihajlović, a to znači dalja izgradnja putne i železničke infrastrukture, to znači dalje unapređenje avio saobraćaja.Želim vam da nastavite sa onim dobrim trendom, koji je započeo Aleksandar Vučić, privlačenja velikog broja investicija, otvaranja novih radnih mesta, povećavanja BDP, smanjivanje smanjivanje javnog duga, povećavanje suficita, a smanjivanje deficita. Neće vam biti lako, zato što nasleđujete jednog uspešnog, hrabrog, snažnog i energičnog čoveka.Ali, slušajući vas danas ceo dan, od momenta kada ste izložili svoj ekspoze, pa evo do pre nekoliko minuta kada ste odgovarali na pitanja narodnih poslanika, ja sam ubeđen da vi tu energiju, tu hrabrost, tu odlučnost apsolutno posedujete i zbog toga ćete imati bezrezervnu podršku SNS, odnosno njene poslaničke grupe.Što se tiče spoljne politike koju ste kandidovali, mi je takođe apsolutno podržavamo. Strateško opredeljenje Republike Srbije jeste članstvo u EU i sve ono što mi radimo, radimo zbog toga da bismo pre svega iznutra reformisali srpsko društvo i pripremili ga za trenutak kada će Srbija postati član EU. Ali, mi to ne radimo i to je važno da se naglasi zbog građana Srbije, mi to ne radimo zbog EU, mi to radimo zbog nas, jer je u interesu Republike Srbije i njenih građana, da ima i više puteva, i više škola, i više bolnica, i bolju poljoprivredu, i bolje zdravstvo, i bolje i efikasnije pravosuđe, i naravno bolju i efikasniju državnu upravu.Pri svemu tome, podržavamo vašu politiku neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, podržavamo vašu politiku nastavka produbljivanja dobrih i sve boljih odnosa i sa Rusijom i sa Kinom i sa svim drugim našim prijateljima u svetu. Ja znam da, i to znaju svi poslanici SNS, to znaju i oni koji su vas kritikovali, ali to prosto rade iz dnevno-političkih razloga, da pozicija Republike Srbije u međunarodnoj zajednici nije ni malo jednostavna.Mi u svetu imamo i prijatelje, a imamo i zemlje koje su nam možda malo manje prijatelji, ali prosto sa njima moramo da sarađujemo, drugačije ne možemo. Istorija 20. veka nas uči, kad god smo mi Srbi smatrali da od nas zavisi sudbina sveta, mi smo doživeli teške poraze i političke, i vojne, i demografske.Junače se neki danas, prebrojavaju vaša krvna zrnca, kažu kako treba da vodimo politiku prema Kosovu i Metohiji, kako treba da branimo Srbe u okruženju, a ja želim da kažem zbog građana Srbije kako to rade mudri narodi i kako to rade narodi koji su, a u koje nažalost i mi Srbi vrlo često spadamo, malo manje mudri.Iz

svakog sedmog muškarca, ženu i dete, Englezi svakog 44. Hajde malo mi Srbi da budemo pametni, kao što je rekao moj kolega Rističević, hajde malo mi da budemo mudri i da vodimo računa o Srbiji, da ojačamo Srbiju, da je ozdravimo. Kada je ojačamo i kada je ozdravimo, onda će ta i takva Srbija i te kako moći da sačuva i Srbe na Kosovu i Metohiji i da garantuje najviši stepen ljudskih prava i sloboda i Srba u Hrvatskoj, i Srba u Crnoj Gori, i Srba u Makedoniji, i da ojača ionako dobre ionako dobre veze i odnose koje imamo sa Republikom Srpskom.Na kraju, gospođo Brnabić, pošto znam da ste predano radili na unapređenju naše državne uprave i budući da znam koliko poznajete, koliko je teško reformisati državnu upravu, da završim rečima, opet Slobodana Jovanovića zakonodavna vlast razmišlja, upravna vlast dela. Od zakonodavne se vlasti traži svestranost promatranja i objektivnost suđenja, od upravne vlasti brzina odlučivanja i energičnost izvođenja. Ja vam želim gospođo Brnabić, da budete brzi u odlučivanju i energični u izvođenju, isto onako kao što je to bila i Vlada Aleksandra Vučića. **Maja Hvala.Završili smo sa ovlašćenim predstavnicima poslaničkih grupa.

ali konsenzus je utvrdio da smo se umorili. Hvala.